юни 2013 г. от: - народния представител Адриан Асенов към Кристиан Вигенин – министър на външните работи, относно обезщетяване на бежанците и техните наследници от Западните покрайнини.

които ще изпълняват Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране. Следва да се отговори в пленарното заседания на 28 юни 2013 г.; - народния представител Лиляна Павлова към Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, относно политиката на Министерството на регионалното развитие за интегрирано планиране и балансирано социално-икономическо развитие на българските региони за новия програмен период 2014-2020 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 юни 2013 г.; 28 юни 2013 г.; - народния представител Томислав Дончев към Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, относно визията и политиката, която смята да провежда правителството за подготовка на България за следващия програмен период в контекста на реформата в политиката по сближаване на ниво Европейски съюз и натрупания от България опит през този програмен период. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 юни 2013 г. Постъпили писмени отговори на народни представители от: - министър-председателя на Република България Пламен Орешарски на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров; Джевдет Чакъров; - министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народния представител Петър Курумбашев; Курумбашев; - министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;

Да кажем „Добре дошла!” на министър Клисарова, която ще отговаря на въпрос от народния представител Милена Цветанова Дамянова. Тук ли е госпожа Дамянова? Не я виждам в залата! Вторият въпрос е зададен също също от госпожа Дамянова, не я виждам в залата. Процедура ли искате, господин Цветков? Заповядайте! Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа и дами министри! Моята процедура е следната. Как става така, че избрани от хората народни представители,

да упражните правата си като председател и да санкционирате с всички предвидени в правилника възможности народните представители, които се подиграват с хората и не изпълняват служебните си задължения. Благодаря. Вие изказахте всъщност едно възмущение. Въпросът Ви не е към мен, това е въпрос към тези народни представители, които злоупотребяват с парламентарната процедура.

Отсъствието по уважителни причини се удостоверява с писмо от народния представител до председателя на Народното събрание до 18,00 часа на предишния ден.

не са постъпили писма за отлагане на отговори поради отсъствие по уважителни причини, но смятам в този случай да приложим по аналогия към тези очевидно неуважителни отсъствия правото за отлагане, макар че не са предоставили писма и не са изпълнили изискванията на посочените текстове от правилника. По аналогичен начин ще процедираме с въпроса на госпожа Цвета Караянчева, доколкото не я виждам в залата, относно Основно училище „Никола Вапцаров” в село Бели вир, Община Черноочене.

след почивката, но ще го направя пак. Това става единствено с пускане на сигнала в кулоарите на Народното събрание. Друг начин на призоваване към народни представители да изпълняват задълженията си няма фиксиран нито в Конституцията, нито в правилника на Народното събрание, а според не е

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, господа министри, уважаеми колеги! През 2010 г. бяха осъществени промени в Закона за народната просвета. Според приетите тогава нормативни текстове се оказва, че задължителната предучилищна подготовка включва период от две години преди постъпването на учениците в първи клас и се постановява, че тя става задължителна. Още тогава в Преходни и заключителни разпоредби, параграфи 9 и 10 се постановява, че в срок до началото на учебната 2012-2013 г. общините създават необходимите условия за осъществяване на задължителната предучилищна подготовка за петгодишните, тоест задължително реализират материални и кадрови проблеми, за да осигурят този подготвителен етап. Въпросът ми към Вас, госпожо министър, е: Каква е степента на готовност на общините във връзка с изпълнение на параграфи 9 и 10 за реализация на тези нормативни текстове във връзка с предстоящата учебна 2013-2014 г.? Благодаря Ви, уважаема госпожо Добрева. Уважаема госпожо министър, имате думата за отговор.

в отговор на Ваше запитване, получено в Министерството на образованието и науката, с вх. № 01-01-39 от 12 юни 2013 г., Ви уведомявам Съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за народната просвета общините осигуряват и контролират задължителната предучилищна подготовка на децата. Тя се осъществява при спазване на следните изисквания: Първо, осигурена среда, съобразена с възрастовите особености на децата. Второ, осигуреност с учители и помощник-възпитатели, отговарящи на изискванията за заеманата длъжност. целодневна или полудневна организация на предучилищната подготовка, която включва и условия за отдих на децата. Осигурено столово хранене, организирано в съответствие с изискванията. Осигурен безплатен транспорт на децата от други населени места. Общините полагат необходимите усилия за обхващане на децата в задължителната предучилищна подготовка, като осигуряват места в детските градини и в подготвителните групи, разкрити към училищата. От приложената справка, която след малко ще Ви покажа, следва, че в годините непрекъснато расте обхватът на петгодишните деца,

Към момента нямаме постъпили сигнали или жалби от родители на деца, подлежащи на задължителната предучилищна подготовка, свързани с обстоятелството, че общината не е изпълнила задълженията си в съответствие с разпоредбите, които Вие цитирахте – параграфи 9 и 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Като гарант за качеството на предучилищната подготовка са приети и действат държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, съгласно Наредба № 4 от 18 септември 2000 г., която включва изискванията за предучилищно възпитание и подготовка, издадена от министъра на образованието и науката. МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър. Уважаема госпожо Добрева, имате право на реплика. Заповядайте,

Заедно с това да я помоля в рамките на следващия период, може би през следващия месец да ни бъде предоставен по-значим финансов анализ на състоянието на мрежата, защото при обсъждането на бюджета за образование през 2012 г. още тогава констатирахме, че България отделя най-ниските нива за финансиране на образованието в сравнение с държавите – членки на Европейския съюз. Защо зададох въпроса в днешния парламентарен контрол? Защото през учебната 2013-2014 г. ще се окаже, че общините ще поемат огромната тежест за осигуряване на задължителното образование на петгодишните. Нещо повече, напоследък стават известни актове на съдилища, според които държавата трябва да гарантира и финансово да подплати изпълнението на тази мярка.

децата, които тази година ще бъдат петгодишни, на общините ще се наложи да осигурят материални условия за осъществяване на петгодишния подготвителен етап, а в следващата 2009 г., която е с най-висок ръст от годините на прехода, родените деца са 80 956.

много Ви моля да ни информирате своевременно. Благодаря.

от три седмици много интензивно във връзка с това, че трябва да се подготвим за учебната година. Госпожа Добрева е абсолютно права, че трябва да помислим за финансовата рамка.

имаме по-висок бюджет в Министерството на образованието и науката, защото това е изключително важен процес за интеграцията и приобщаването на пет и шестгодишните деца и тяхната подготовка за първи клас. Общините са се справили. Имаме нарочни проверки доколко са готови общините с приемането на тези пет-шестгодишни деца. Искам да подчертая, че проблем наистина има в големите градове. Благодаря, госпожо Клисарова. Следващият въпрос отново е от народния представител Ваня Добрева относно усвояване на средства по Оперативна програма „Човешки ресурси” за образованието. Госпожо Добрева, моля да развиете въпроса си. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, по който се усвояват финансови средства за периода 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския социален фонд и националния бюджет. Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” обхваща три важни политики: пазар на труда, образование и социално включване. Министерството на образованието и науката е междинно звено по тази програма и управлява средствата по приоритетна ос 3 и ос 4, предвидени изцяло за образованието. Моят въпрос към Вас, уважаема госпожо министър, е: Колко са разплатените, верифицирани и сертифицирани средства по приоритетна ос 3 и приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към момента? Има ли опасност България да изгуби средства, предвидени за образование от Европейския социален фонд през 2013 г., които вече са платени от националния бюджет? ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Добрева. Госпожо министър, заповядайте за отговор. Благодаря. Уважаема госпожо заместник-председател, уважаема госпожо Добрева, уважаеми колеги! По повод Вашия въпрос: колко са разплатените, верифицираните и сертифицираните средства по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, още в началото искам да Ви дам точните данни. По

Това са факти и цифри, но на какво искам да обърна внимание, което е сериозен проблем? Или, както казвам, по-важен е въпросът дали има опасност България да загуби средства, предвидени за образование в Европейския социален фонд през 2013 г. Във връзка с това искам да Ви запозная с някои факти и последствия от управлението на оперативната програма досега. Програмата стартира през 2007 г. и още тогава е планирано най-голямата тежест при договарянето на нови операции да бъде дадена на 2010 и 2011 г.

не е бил обезпечен за предотвратяване на риска или не са взети мерки за предотвратяване на риска от началото на 2013 г. Или влизаме в правилото n+2/3. Какво означава това правило? Нарушаване на плащанията за предходните годни 2011 г., и това води до недопустимост да очакваме да върнем пари или да ни останат пари за 2014 г., защото изтича програмният период. Вероятно паради липсата на достатъчно практика и капацитет в началото на стартирането на програмата и на структурните фондове за България или от трудностите, трудностите, които, разбира се, възникват във всяка програма, този риск не е бил преценен през 2010 и 2011 г. Според прогнозата на финансовата система по структурните фондове ние категорично трябва да достигнем заложената сума за сертификация по приоритетни оси 3 и 4 за 2013 г., а това е сумата от 449 млн. 722 хил. 894 лева. Тези пари трябва да бъдат сертифицирани до месец ноември 2013 г. От това следва, че само за второто полугодие на тази година трябва да изпълним една разлика от 245 млн. лв. Министерството на образованието и науката направи анализ, който мога да Ви дам и по-подробно. И тогава въведохме план за предотвратяване на риска по всеки един от така наречените проекти за директно предоставяне, по които бенефициент е самото министерство. След много срещи и разговори ние идентифицирахме риска в размер на 20 млн. лв., който идва като натрупване от забавянето на процедурите по Закона за обществените поръчки.

Оказва се, че всичко онова, което слушахме през последните четири години за огромни реки европейски средства се оказва пълна измама, защото, доколкото разбирам, усвоените средства в областта на образованието са една четвърт. Забележете, уважаеми колеги, става въпрос за рязко намаляване на държавните средства за образование и наука, които предишното правителство осъществи. осъществи. И успоредно с това става въпрос за невъзможност да бъдат усвоени европейски средства. С една дума, Вие посочвате наистина, че става въпрос до половин година, до няколко месеца България трябва да направи всичко възможно, за да усвои близо 245 милиона. Тоест толкова пари, колкото тя е усвоила през последните четири години, доколкото правилно Ви разбрах. тук си разрешавам да кажа, че Вашето наследство наистина се оказва много тежко. Преди малко на нарочна пресконференция Вие оповестихте, че 10 млн. лева се взети се взети от европейските пари за реализацията на проекти, свързани с промяна на планове по българска литература, история и география. Разбрахме също така, че 1 млн. лева на държавата, на държавния бюджет, на всеки един от нас коства премахването на стихотворения от учебниците по българска литература – това е, което е било предложение, което, благодарение на Вашата бърза намеса беше предотвратено премахване от българските учебници на стихотворения на Ботев и Вапцаров. Благодаря Ви, госпожо министър, че Вие веднага реагирахте и своевременно предотвратихте това. Това, което искат и моите колеги, което ще отправя като апел към Вас, Вие вече го направихте пред медиите, наистина лицата, отговорни за това харчене, за това плащане и разполагане с 1 млн. лева да бъдат наказани. Мисля, че трябва да им бъде потърсена отговорност. Заповядайте, госпожо министър. Уважаема госпожо заместник-председател, уважаема госпожо Добрева. Благодаря за това, което казахте. Наистина е много сериозен проблемът и затова от вчера е нарочена проверка в Министерството на образованието и науката относно как се реализира тази програма. Цялата програма е за 10 милиона, като 1 милион са изхарчени само за направата на учебни планове и програми.

това как се е случило, но мога да Ви кажа, че основни организации като синдикатите на учителите, като други съсловни организации, Обществения съвет към министерството, никой не знае за тези програми и за тяхното съдържание. Затова е нарочена и тази проверка как са изработени. Разбира се, ще проследя и останалите 9 милиона как ще бъдат разходвани или ако вече са разходвани. Ще направя нарочна пресконференция другата седмица при завършването на проверката, за да бъдат уволнени виновниците за това, което се случи. (Ръкопляскания още една секунда: искам да заявя пред Вас, народните представители, и пред целия български народ, пред нацията: няма да отпаднат Ботев и Вапцаров и нашите класици. Те ще си бъдат в българската програма и ние няма да загубим нашите добри традиции, защото духовността и възпитанието на нашите деца е най-важното за Министерството на образованието и за всички нас като родители и като отговорни представители на народа. Благодаря Ви, госпожо министър и за отговора, и за изявлението към българските граждани предвид напрежението, което съществуваше с учебните с учебните програми и с присъствието там на Ботев и на Вазов. Тъй като приключи участието в днешния парламентарен контрол към Вас, благодарим Ви от името на народните представители. Преминаваме Преминаваме към следващия министър – министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Данаил Папазов. Той трябва да отговори на четири въпроса на народни представители. Да видим кои от тях са се явили в пленарната зала. Първият въпрос е на народния представител Ивайло Ангелов Московски относно приватизацията на БДЖ „Товарни превози” и мерки за спасяването на БДЖ. Господин Ивайло Московски отсъства от пленарната зала. Очевидно и за него, и за Парламентарната група на ГЕРБ въпросът с приватизацията на БДЖ „Товарни превози” не е съществен. Следващият въпрос е също от господин Ивайло Московски относно модификацията на Оперативна програма „Транспорт”. Няма го в залата, няма как и този въпрос да бъде зададен. Уважаеми колеги, още веднъж ще поясня процедурата за отлагане на въпрос от народен представител. Съгласно правилника, който приехме, за работа на Четиридесет народните представители, които имат уважителни причини да отсъстват от пленарното заседание за парламентарен контрол, заявяват това писмено до 18,00 ч. на предния ден, което е необходимо с оглед и подготовката на министрите за отговори, и структурирането на самия парламентарен контрол – подреждането на въпросите в него. И аз, като господин Миков, няма да се произнасям по отношение на това следва ли изобщо да отпадне възможността на тези народни представители да зададат въпросите, които са пропуснали поради отсъствието си от пленарната зала. Заявявам, че тези два въпроса на господин Ивайло Московски ще бъдат отложени. Ако той има желание да чуе отговорите на тези въпроси, може да го направи в следващия петъчен парламентарен контрол. Още два въпроса към министър Папазов: от народния представител Кирил Красимиров Колев – относно мерките на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на правителството по повод дискриминационната политика на Република Турция към българските превозвачи. Този въпрос е предвиден за общ отговор от министъра, тъй като има още един въпрос със сходно съдържание – от народния представител Иван Стефанов Вълков, относно проблемите на българските превозвачи при извършване на товарни превози от и за Турция.

относно мерките на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на правителството по повод дискриминационната политика на Република Турция към българските превозвачи. Заповядайте, господин Колев. КИРИЛ КОЛЕВ (Атака): Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, през последните два месеца се наблюдава дискриминация от страна на властите в Република Турция към българските превозвачи на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово. Българските шофьори на ТИР-ове са подложени на системен тормоз и бюрократичен натиск. От турската страна изискват множество излишни документи и това налага нашите превозвачи да изчакват на граничните пунктове. Това отношение стана причина неколкократно българските пропускателни пунктове да бъдат блокирани от протестиращи наши превозвачи. Досега българската страна не е предприела конкретни мерки срещу дискриминационното отношение от страна на южната ни съседка. Моят въпрос към Вас е: какви мерки предприема министерството за решаване на проблема, ще бъдат ли въведени и кога ответни санкции от българската страна, ако своеволията на турската администрация продължат?

Уважаема госпожо заместник-председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа народни представители!

за решаване на проблемите, възникнали напоследък пред българските превозвачи. Министерството и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” са предприели редица действия за защита на интересите на българските транспортни фирми в съответствие с международните правила и норми за недискриминация. Бяха изготвени и изпратени множество официални писма до всички компетентни органи в Република Турция, писмо до Секретариата на Международния транспортен форум, писма до Министерството на външните работи на България и до Европейската комисия с молба за съдействие при разрешаване на възникналите въпроси. въпроси. Бяха проведени множество срещи с представителите на посолството на Турция и турските митнически органи. На срещите, на които присъстваха и представители на браншовите организации, за пореден път бяха изложени проблемите и бе отправена молба за съдействие при разрешаването им. По време на експертна среща на 28 май в Истанбул, която продължи и в следващите дни, постигнахме договорености по редица от основните въпроси. Турската страна няма да изисква наличието на печати в бордовите дневници към СЕМТ разрешителните от транзитните страни. Турската страна потвърди, и изпълнява за момента, че ще спазва разпоредбите на Международната за използване на СЕМТ разрешителните, като страната на натоварване може да е различна от страната на произход на стоката. Турската страна информира, че ще признава транспортните, митническите документи, в които влиза ЧМР товарителница, бордови дневник, СЕМТ разрешително, ТИР карнети, фактура и митнически декларации на български превозвачи, издадени с различни дати. Турската страна поясни, че ще прилага стриктно разпоредбите от ръководството за използване на СЕМТ разрешителните, като ще признава транзита за връщане до страната на регистрацията. Турската страна ще уведоми всички митнически органи – това вече е направено, за прилагане и спазване на горепосочените договорености.

от еднократни разрешителни. Ние претендираме за 30-процентно увеличение и засега имаме съгласие. В заключение бих искал да отбележа, че още при встъпването си в длъжност се запознах с всички проблеми, които съществуват на турските контролно-пропускателни пунктове, като проведохме много срещи – практически с всички НПО-та, които се занимават с автомобилен транспорт. Те поставиха много въпроси. Всички въпроси, които са поставени, бяха представени пред турската страна. Единственото неизпълнено за момента е това, че турската страна едностранно прилага ограничение до 550 л на горивото в нормалните резервоари на товарните автомобили, влизащи на нейна територия, което ограничение следва да отпадне с влизането в сила на спогодбата, която е в Народното събрание. Тя трябва да бъде ратифицирана, след което това ще отпадне. На всички срещи с НПО-та от бранша се поставиха и много въпроси за решаване на територията на България, както и на съседни държави, освен Турция. Тези въпроси ще бъдат поетапно решавани, надявам се и със съдействието на депутатите, защото много от тях се нуждаят от законови промени. В заключение искам да Ви кажа, че от 20 дни имаме система за наблюдение на транспортните услуги, които се извършват от наши превозвачи на турска територия. Имаме само едно нарушение – арестувани са два български автомобила на фирма ПИМК. Проблемите са били, че единият автомобил е задържан за товар, който е за Австрия, а в СЕМТ разрешителното е имало забрана за Австрия. Вторият – с товар е бил автомобилът за Мароко и Тунис, които не са членове на СЕМТ, но със съдействие на нашите експерти от „Автомобилна администрация” автомобилите бяха пуснати. Тук смея да твърдя, че нарушенията бяха от наша страна – на нашите превозвачи, и правилно бяха спрени. Не сме имали никакъв друг сигнал. Имаме дежурен телефон, на който очакваме да получим информация при най-малко нарушение. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин министър. Господин Колев, имате възможност за реплика.

Уважаема госпожо заместник-председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа народни представители!

Ще се радвам на Вашия контрол и ако има сигнали, които да постъпват и при Вас, ще бъдем доволни да ги получим своевременно, за да вземем мерки. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин министър. Благодаря Ви и за участието в днешния парламентарен контрол. Следващият въпрос е към министъра на външните работи господин Кристиян Вигенин. Въпросът е от народния представител Цветан Генчев Цветанов относно позицията на Министерството на външните работи за участието на представители на „Хизбула” в терористичния акт, извършен през миналата година в Бургас. Доколкото господин Цветан Цветанов не се явява в пленарната зала, нито е уведомил Народното събрание, затова че има уважителни причини за днешното си отсъствие от Парламента, извинявайте, господин министър, че само за този въпрос Ви поканихме да дойдете. (Реплики.) Не съществува процедура, при която в отсъствието на народен представител, който е задал въпрос, министърът да отговаря, предвид и факта, че процедурата дава равни права и на депутата, и на министъра, да дискутират темата. Ако беше в пленарна зала, господин Цветан Цветанов освен да си развие въпроса, можеше да направи и реплика на министъра, тоест да има дискусия между двамата по определената тема. Тъй като Цветанов отсъства, въпросът няма как да бъде зададен. Ще кажем „Довиждане!” на господин Вигенин, а господин Цветанов, ако желае, може да зададе въпроса си в следващия петъчен парламентарен контрол. Следващият въпрос е към министъра на земеделието и храните.

Госпожо председател, господа министри, госпожи и господа народни представители! Позволете ми да направя Декларация от името на Парламентарната група на Коалиция за България по неотложните мерки, които правителството представи тази седмица в Народното събрание, за управленската политика и по актуалната обстановка в страната. Представените от министър-председателя Пламен Орешарски на 19 юни тази година в Народното събрание „Стабилизационни и неотложни мерки”, следва да бъдат въведени в действие без всякакво отлагане. Затова работи както Народното събрание, така и правителството. Сред предложните мерки особено важни са тези, които предвиждат увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете от 240 на 310 лв. и на еднократната помощ за първокласници от 150 на 250 лв., намалението на цените на тока от 1 юли тази година, увеличаването на минималната работна заплата от 1 октомври тази година, въвеждане на швейцарското правило за пенсиите от началото на следващата година, както спиране на нарастването на пенсионната възраст и облекчаване на възможностите за пенсиониране при недостиг на две години трудов стаж или възраст. Правителството се ангажира също без отлагане на подготви преработен проект на Споразумението за партньорство на България по отношение на еврофондовете за периода 2014-2020 г. и да го предложи за подробно обсъждане както в Народното събрание, така и с неправителствения сектор.

че правителството преди всичко е длъжно да даде категорични доказателства за решимостта си да пристъпи към изчистване на публичната сфера от корумпиращите се задкулисни центрове на влияние, които през изминалите години тежко поразяваха основни сфери на политиката. Предлагаме правителството да започне подготовка на Програма за реиндустриализация на страната, включително чрез създаване на компании с държавно участие и да съдейства за създаване на предприятия за преработване на земеделска продукция. Изискваме от правителството до средата на месец юли тази година да предостави публична информация по няколко въпроса – за държавните пари на търговски дружества и ведомства, в кои банки те се намират, в какъв размер и при какви условия са предоставяни, за обществените средства – държавни и европейски, кои медии, колко и при какви условия са ползвали такива средства през последната година и половина. Министерството на финансите да поиска информация за лица и фирми, които разполагат с капитали и сметки в офшорни зони. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Политическа партия ГЕРБ продължава всячески да препятства усилията за стабилизиране на институциите и за излизане от кризата. Пореден пример на тази линия е демонстративното поведение на лидера на партията във връзка с последното заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Ние, народните представители от Коалиция за България, се отнасяме с разбиране към недоволството, което изразяват редица български граждани, дори споделяме част от исканията, които издигат протестиращите. Разбираме, че правото на публично изразвяване на мнение, на събиране на хората, на техните демонстрации, е едно от върховните права, с които те разполагат. Призоваваме обаче всички тези прояви да се провеждат мирно – по начин, който не пречи на други граждани да управляват правата си, без провокации и без погроми, защото на такива действия бяхме свидетели през последните няколко дни – на посегателства срещу сгради на партии, какъвто беше снощния случай на „Позитано” 20,

всички граждани – и тези, които участват в протестите, събранията и митингите, и тези, които ги наблюдават, да могат да участват активно в обществения живот и да влияят върху българската политика. Затова ние се обръщаме към българските граждани наистина да бъдат отговорни и свободни в изразяване на своята воля. Органите на държавната власт да осигуряват необходимия ред и защитата на правата на гражданите. Така както ние дълги години констатираме влиянието на сенчестата и на тъмната политика, би трябвало да си даваме сметка, че е необходимо управление и граждански прояви на светло, а не на тъмно. Всичко да бъде пред погледа на българските граждани, така че да не се допускат провокации, използването на тези мирни протести за цели, които могат да ги опорочат. Нека да извадим необходимите поуки и да си даваме сметка, че февруарските протести започнаха спонтанно. Те изразиха справедливия протест и искане на българските граждани от високите цени на електроенергията, от експлоатацията им от монополите, но когато тези прояви започнаха да намаляват своята численост, те придобиха екстремни форми и започнаха да блокират действията на институции и възможностите за нормално протичане на обществения живот и управлението. Не би трябвало да се повтарят подобни събития. Политическата криза няма да бъде изживяна лесно, но нека не допускаме тази политическа криза да се превръща в правителствена, парламентарна и конституционна. Защото днес, убедени сме, мнозинството български граждани имат интерес от решаване на острите и неотложни социално-икономически проблеми. Те имат нужда да бъде променен характерът на властта, упражнявана през последните две десетилетия в страната. Българският бизнес има нужда също да започне по-активно да работи, да получава необходимото съдействие от държавата, а не всичко отново да бъде отложено за по-добри времена, докато страната бъде хвърлена в хаос и в нови непредвидими рискове. Това е нашата позиция и аз призовавам партиите, които носят отговорност за настоящето и за съдбините на страната, независимо дали са в управлението или в опозиция, да бъдат на нивото на тези отговорности! Благодаря. Благодаря, господин Стоилов. Продължаваме с парламентарния контрол. Следващият министър, който ще отговаря, е министър Греков – министър на земеделието и храните, който ще отговори на два въпроса. Първият от тях е на народния представител Спас Янев Панчев относно мярка 112 – създаване на стопанства на млади фермери. Заповядайте, господин Панчев. Имате 2 минути да развиете своя въпрос.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа министри, драги колеги! През 2008 г. беше въведена мярка 112 – създаване на стопанства на млади фермери. При отварянето на мярката през месец юни 2009 г. се явиха няколко хиляди кандидати. Тогава сумата, която беше предвидена, беше в размер на около 100 млн. евро. По време на обявения последен прием на документи по тази мярка от 20 август до 11 септември се явиха около 2000 нови кандидати, които кандидатстваха за сума в размер на около 78 млн. лв. За съжаление субсидиите не можаха да достигнат до голяма част от кандидатите. Това се оказа неочакван удар за младите и предприемчиви българи, които въпреки кризата не се отказаха да търсят своето призвание и да се борят, за да могат да произвеждат истинска българска продукция. Кои бяха главните причини парите да не бъдат усвоени? Първо, от Държавен фонд „Земеделие“ непредизвестено завишиха критериите за кандидатстване. Това се яви сериозна бариера пред много от хората с готови проекти. Второ, краткият срок за подаване на документи – от 20 август до 11 септември, беше изключително недостатъчен бизнес плановете да се коригират и да се отговори на новите изисквания. Трето, увеличението на първоначалните икономически единици при кандидатстване от 2 на 4 икономически единици се оказа непосилно изискване за начинаещи млади фермери. От Държавен фонд „Земеделие“ формулираха и приоритети, които биха увеличили шанса за кандидатстване. Беше поискано кандидатите да имат средно или висше образование в областта на земеделието, ветеринарната медицина, аграрната икономика или да имат сертификат за завършен 150-часов курс в същите области. И като капак бяха дискриминирани стопаните по области, като от списъка с предимствата изключиха кандидатите от Пловдивска област. Въпреки това някои оттам намериха вратичка, за да бъдат кандидати. По официални данни на фонд „Земеделие“ към февруари тази година има свободен недоговорен бюджет по тази мярка. В момента стотици млади фермери се явяват и очакват да имат възможност да се включат в този последен шанс в програмния период 2007-2013 г. Така те ще успеят да усвоят останалия неусвоен ресурс по тази мярка. Въпросът ми за съжаление, господин министър, е защо беше отложен приемът по тази мярка? И да ни кажете за колко време отлагате изпълнението на тази мярка. Благодаря. Благодаря, господин Панчев. Господин министър, имате 3 минути за отговор на развития въпрос.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 приемът по мярка 112 – създаване на стопанства на млади фермери, е посочен с индикативен период на прием от 27 май до 14 юни 2013 г. Посоченият период на прием за мярка 112 – създаване на стопанства на млади фермери, е прогнозен и е съобразен с финансовата възможност, предоставена с Решение № 167 от 8 март 2013 г. на Министерския съвет, чрез което се дава съгласие на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, разплащателна агенция, да обяви прием на заявление за подпомагане при условия на договаряне на бюджета по мерки от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Финансовият ресурс за наддоговаряне, определен с цитираното решение за мярка 112, е в размер на 48 млн. 895 хил. лв. или 25 млн. евро, представляващи 19% от договорената финансова помощ по мярката. Министерството на земеделието и храните, дирекция „Развитие на селските райони“, в качеството си на управляващ орган на програмата за развитие на селските райони и Държавен фонд „Земеделие“ в качеството си на разплащателна агенция следва да представят заповед за конкретен период период на прием, в която заповед освен срока на приема следва да е посочен и съответният финансов ресурс – бюджетът за същия период. От гледна точка на целесъобразно изразходване на средствата по развитие на селските райони през 2013 г. и в частност мярка 112 – създаване на стопанства на млади фермери, е налице необходимост от допълнителен анализ на изпълнението на сключените по мярката договори, който ще предостави възможност за оптимално определяне на максимално разполагаемия ресурс за приема на заявление през 2013 г., който да бъде съобразен с ресурса, определен съгласно Решение № 167 от 8 март 2013 г. на Министерския съвет. Уважаеми господин Панчев, в допълнение Ви информирам, че мярка 112 – създаване на стопанства на млади фермери, е от особено важно значение за подпомагане, създаване и развитие на стопанства на млади фермери в страната, като интересът към нея е изключително голям, изключително голям, което показват и постигнатите резултати със сключени до момента над 5300 договора. От друга страна, наличието на допълнителен анализ, посочен по-горе, ще предостави възможност на Министерския съвет и Министерството на земеделието и храните, а същевременно и на Държавен фонд „Земеделие“ разплащателна агенция, за определянето на планирания прием по мярката в съответствие с очакванията на потенциалните кандидати при същите, и при стриктно спазване на принципите на добро финансово управление на средствата по програмата за развитие на селските райони, като забавянето в стартирането на приема съгласно сроковете от индикативния график няма да окажат негативно влияния върху възможностите за подпомагането на тези млади хора. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин министър. Господин Панчев, имате възможност за реплика – 2 минути.

Благодаря, господин министър, за отговора, който, убеден съм, че удовлетворява младите хора, които имат желание да участват в усвояването на средства по тази мярка. Имам мое виждане по въпроса, което се надявам Вие да защитите, за да не допуснем дискриминация към тези хора, които през 2013 г. ще кандидатстват по мярка 112. Тази мярка предоставя в размер на 25 хил. евро средства на млади фермери, които желаят да работят. парите – 12 500 евро се предоставят при подписването на договора и започването на програмата, а остатъкът се плаща след третата година. Тъй като това са пари за за периода 2007-2013 г., опасявам се, че тези хора може би ще имат сериозен проблем при усвояването на втората част от транша в размер на 12 хил. 500 евра.

парите по тази мярка, за да могат да си завършат проектите. Иначе ще им създадем сериозни проблеми или ще натоварим бюджета на Република България с тези средства.

а България да усвоява в по-голямата част парите, които има възможност да се усвояват за развитието на този отрасъл, още повече че това съвпада с програмата на българското правителство, обявена от премиера Орешарски, за разкриване на нови 250 хиляди работни места. Това е една от програмите, която може да даде възможност за изпълнението на тази задача.

специалистите, работещите в Разплащателната агенция, работят така, че парите от Европейския съюз, които са предвидени за България и са в голям размер, в следващия програмен период бъдат усвоени от нашите бенефициенти, от хората, които желаят да работят в сектора и по този начин да дадем възможност и земеделският сектор в България да върне онази си слава, онова място,

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Панчев, в тона на последното Ви изречение – точно такива са ни амбициите. Смятам, че е възможно отрасълът да създаде възможност за по-голяма заетост и нашите намерения и желания са точно такива – да дадем възможност на тези млади хора, които имат възможности и желаят да работят в този отрасъл, а той е единственият засега доходен отрасъл в нашата икономика, да бъдат заети. Готови сме да помогнем по този начин не само за осигуряването на средства, но и с възможности за консултация. Затова нашата работа като министерство ще бъде насочена в различните структури като помощ на всички онези, които желаят да работят в областта на земеделието не само по тази програма, но и по други програми. Благодаря Ви за тези пожелания и препоръки, които са в основата и на моята бъдеща работа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Греков. Следващият въпрос е от народния представител Филип Стефанов Попов относно защита на горски територии в област Видин от листогризест вредител гъсеница гъботворка. Заповядайте, господин Попов да зададете и развиете своя въпрос в рамките на две минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Над 40 хиляди декара гори в община Бойница, Видин и в землището на село Делейна, община Брегово са засегнати от гъсеница гъботворка. В случай, че не бъдат предприети мерки за справяне с този вредител, има реална опасност, на първо място, от унищожаване на засегнатите гори, защото този вредител причинява изсъхване на засегнатите дървета в рамките до три години. На второ място, чрез вятъра този вредител може да се разпространи и да засегне съседни на Видинска област територии, като това би довело до значително по-голям ресурс за справянето с него. Въпросът ми към Вас е: какви мерки може да предприеме министерството за ефикасно, своевременно противодействие и пресичане разпространението на този вредител и каква подкрепа може да се окаже на засегнатите общини от страна на държавата? Благодаря Ви.

през последните години се установява нарастване на въздействието на абиотичните и биотичните фактори върху състоянието на горите. Над 60 вида са факторите, причиняващи ежегодно повреди, изсъхване и физиологично отслабване на насажденията в страната. Изключителното засушаване и много високите температури на въздуха през 2012 г. доведоха до силно намаляване на водните запаси в почвата, до изключително ниска въздушна влажност и съответно физиологично отслабване, отслабване, най-често проявяващо се в съхнене на горските култури. Министерството на земеделието и храните осъществява държавна политика в областта на защитата на горските територии от вредители, болести и други повреди, включително и използването на растителнозащитни продукти. Съгласно Закона за горите защитата на горските територии от болести и вредители се организира и осъществява от собствениците, съответно от лицата, на които територията е предоставена за управление за тяхна сметка. Тази защита включва профилактични мерки и карантинни мероприятия, провеждане на наблюдение и сигнализация, както и борба с вредителите и болестите. Наблюденията за установяване на здравословното състояние на гората и наличието на насекомни вредители, болести и други повреди се провеждат целогодишно от специалисти с лесовъдско образование. Въз основа на подадените сигнали в информационната система на Изпълнителната агенция по горите лесозащитните станции след допълнителни обследвания и лабораторни анализи изготвят всяка година прогноза за очакваните нападения от вредители, болести и други повреди през следващата година. На базата прогнозите на лесозащитните станции собствениците на гори организират и провеждат тези мероприятия в защита на гората. Като цяло здравословното състояние на горите в страната е добро. Градацията на гъботворката – най-разпространеният насекомен вредител в нашите широколистни гори, няма ясно изразена характеристика. В предходните години са отчитани силни нападения от този вредител, като са достигнали до 1,5 милиона декара засети гори. Този вредител е с ясно изразена градация, а през 7-8 години достига до състояние на масово размножение – каламитет. Напада в силна степен широколистните гори в страната. В такива случаи съгласно Закона за горите защитата се организира и контролира от лесозащитните станции за сметка на държавния бюджет. Съгласно нормативната уредба под масово размножаване – каламитет, се стича, когато са нападнати повече от 20% от площта на съответните дървесни видове в страната или е засегната горска територия на повече от една област. По изготвената прогноза на лесозащитните станции, приета на заседание на Националната комисия по лесозащита към Изпълнителната агенция по горите, през 2013 г. в страната се очакваше силно нападение на вредителя на площ около 260 хиляди декара, в това число във Видинска област на около 45 хиляди декара – държавни, общински и частни гори. С писмо лесозащитната станция в град София е уведомила областната управа на град Видин за оказване на съдействие и търсене на възможности за осигуряване на необходимите средства за защита на горите общинска собственост. Северозападното държавно предприятие в град Враца извърши във Видинска област през месец

поради технологична невъзможност да се отделят от имотите, които са държавна собственост. Основните трудности при осъществяване на борбата са невъзможността на собствениците на гори, общини и частни стопани да осигурят необходимите средства за осигуряване на тази защита. В граничните райони, в които попада и област Видин, се наблюдават процеси на трансграничен пренос на болести и вредители от съседните страни. В момента сме в календарен период, в който вредителят гъботворка не нанася повреди, тъй като е в стадий на развитие какавида. Провеждането на борба в този стадий на развитие на вредителя не е необходимо, тъй като тя е неефикасна. През есента предстои лесопатологично обследване по яйцата на пеперудата във всички засегнати гори. При установяване на силно нападнати площи от този вредител, в това число и каламитета на гъботворката, същите ще бъдат предложени за авиоборба през пролетта на 2014 г. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви за отговора. Господин Попов, желаете ли да направите реплика на отговора на министъра? Заповядайте Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители! Благодаря за изчерпателния отговор на моя въпрос.

Той е заварен проблем. Тази констатация е извършена още март месец по отношение на този вредител. Не знам дали е изготвен технологичен план за борба с този вредител, тъй като съгласно чл. 132 от Закона за горите защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди се организира и провежда при условие и по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните, а съгласно чл. 57 от тази Наредба - № 12 от 16 декември за защита на горски територии от болести и вредители следва да се изготви такъв технологичен план, който да включва нападнатата площ, вид на вредителя, необходими средства и прочие. Не зная дали към март месец е изготвен такъв технологичен план ако не е съответните институции, които са отговаряли за него, считам, че следва да понесат своята отговорност. Благодаря Ви и се надявам на подкрепата на министерството за борба с този вредител в Северозападна България и Видинска област. Благодаря. Благодаря, господин Бойчев. Господин министър, желаете ли дуплика? Госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Попов! Не съм информиран за предприетите мерки, но бих искал да Ви кажа, че сме готови и наблюдаваме ситуацията при размножаване и увеличаване на каламитета на гъботворката да се организират спешни действия. Убеден съм, че ще се намерят средства за осъществяване на авиоборба в подходящия момент, при който да имаме по-голяма ефикасност, ще набележим и мерки, които да бъдат в помощ на всички, които опазват горите. Същевременно ще търсим онази връзка, която е необходима между общините, държавата и частните собственици на земи. Когато се осъществява борба, много от частните собственици на земя, действително считат, че не може да се раздели пръскането за една или друга гора, а знаете как преплитането е толкова близко. Така че ще се опитам да намеря онзи момент за сближаване на всички, които милеят за българската

Сега на зададените питания и въпроси ще отговаря министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Първи ще отправи своето питане към министъра на икономиката и енергетиката Жельо Бойчев

две минути да развиете въпроса си. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (КБ): Благодаря за разбирането, госпожо председателстващ. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Просто така логически са подредени въпросите, които бих искал да отправя към министъра. Уважаеми господин министър, извън многото неща, за които отговаряте, Вие имате един голям инструмент в помощ на малкия и средния бизнес, а именно това е Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Предвидено е по тази програма да бъдат предоставени директно на бизнеса по ос 1 и ос 2 в програмния период 2007-2013 г. средства в размер на 1,5 млрд. лв. Извън тях допълнително се планира да се получат от фирмите и да се добавят пари по финансовия инструмент „Джереми” в размер над 684 млн. лв. Това е огромен ресурс. За сметка на това в последните три години и половина наблюдавахме фалити на десетки хиляди малки и средни предприятия в България и ръст на безработицата. Изключително нищожна беше ползата за българския бизнес от Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Господин министър, по-скоро беше създадена една враждебна среда за малкия и средния предприемач от норми, процедури, правила за работа, които по-скоро отблъскваха, отколкото да помагат на бизнеса в търсене на тези средства. Справката показва, че имаме над 430 одобрени, спечелени проекти с отказ за изпълнение. Моят поглед върху програмата от информацията, която я има в сайта на Народното събрание, в сайта на Вашето министерство, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз, показва изключително тревожни факти. В тази връзка отправих и въпроса към Вас, тъй като предходните управляващи в голяма степен афишираха успехи в тази програма. Бих искал пред Народното събрание да ни информирате какъв е процентът на сертифицирани от Европейската комисия средства по всяка една от осите на оперативната програма, колко са застрашени от загуба в рамките на тази и следващата година, какъв е успехът на усвояването на средствата, предоставени за сертифициране на банките и за реализиране на банкови инструменти за облекчаване на достъпа до кредит на бизнеса и какви мерки предприемате, за да не се стигне до загуба на средства. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Бойчев. Господин Стойнев, имате възможност за отговор в рамките на три минути.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

Приоритетна ос 1 – развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности 4,19%. Приоритетна ос 2 – повишаване ефективността на предприятията и насърчаване на развитието на благоприятна бизнес среда 26,62%. Приоритетна ос 3 – финансови инструменти за развитие на предприятията 99,72%. - Приоритетна ос 4 – укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика – едва 8,68%.

Усвояването на средства по Приоритетна ос 1, по която се финансира разработване и внедряване на иновации, се ползва с широк интерес от страна на бизнеса, но поради неуспешен мениджмънт стойността на сертифицираните разходи е изключително ниска. Усвояването по Приоритетна ос 2, по която са получени най-много проекти и са сключени най-голям брой договори за безвъзмездно финансиране, също не е на необходимото ниво, предвид широкия интерес, който има българският бизнес. Констатират се системни проблеми и слабости в мениджмънта, които са се отразили върху използването на договорите от страна на бенефициентите и са довели до удължаване на тяхното Удължаването на сроковете за изпълнение на договори с бенефициентите автоматично се измества във времето в периода на изплащане на безвъзмездната помощ и увеличава риска от загуба на средствата. Необходимо е да се отбележи, че средствата по Приоритетна ос 3, заделени за изпълнението на инициативата „Джереми България”, са сертифицирани от Европейската комисия след отпускането им. Констатират се слабости и при изпълнението на договорите за финансиране с институционалните бенефициенти по Приоритетна ос 4, като това е довело отново до удължаване на изпълнението им, забавяне при плащанията и неубедителни резултати в усвояването на средствата. Средствата по линия на оперативната програма, заделени за изпълнение на инициативата „Джереми България”, възлизат на 350 млн. евро и към момента тези средства са сертифицирани от Европейската комисия. Продуктите за облекчаване на достъп до кредитиране на малки и средни предприятия по оперативната програма в рамките на изпълнението на инициатива „Джереми България” са, както следва: Финансов инструмент „Гаранции покриващи загуби по портфейл от заеми” – изпълнението на инструмента стартира през месец септември 2011 г., когато са подписани договорите с финансовите посредници. Кредити по инструмента могат да бъдат отпускани на малки и средни предприятия до края на 2015 г. Бюджетът на инструмента към настоящия момент е 301 млн. евро, от които 60 млн. 200 хил. евро по оперативната програма. По предварителни данни до края на месец май 2013 г. по инструмента са отпуснати приблизително 3 хил. заема на малки и средни предприятия на обща стойност над 185 млн. евро, което представлява 61% от бюджета на инструмента. Финансов инструмент „Предоставящ финансиране с елемент на споделяне на риска”. Срокът за кандидатстване от страна на финансовите посредници по инструмента изтече на 28 септември 2012 г. През декември 2012 г. са сключени договори с първите четири банки по инструмента. В началото на второто тримесечие на 2013 г. е сключен договор с още един финансов посредник. В процес на сключване са договори с още два финансови посредника. Към настоящия момент бюджетът на инструмента е 400 млн. евро, от които 200 млн. евро по оперативната програма. По предварителни данни от началото на годината до края на месец май 2013 г. по инструмента банките, с които има сключени договори, са отпуснали приблизително 257 заема на обща стойност 35,5 млн. евро. Инструментът е все още в начален етап на изпълнение. В зависимост от резултатите от изпълнението на инструмента и констатиране на необходимост ще се предприемат допълнителни облекчения.

управляващият орган разплаща разходите като разглежда и се произнася по всички отчетни документи, представляващи основание за плащане в срок 40 работни дни от датата на тяхното получаване, като уведомява за това писмено бенефициента. Междинните и окончателни плащания към бенефициента се извършват в срок от 10 работни дни след одобряване на документите от управляващия орган. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин министър. Господин Бойчев, имате възможност за реплика към отговора на министъра.

Благодаря за отговора, господин министър. Смисълът на моя въпрос беше да се сложи точка на дълго коментирания през последните месеци анализ на състоянието и резултатите на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, Вие го направихте в момента в залата. От този разговор и от отговора на Вашия въпрос аз разбрах, че по приоритетна ос реално усвоените средства са 4,19%. По Приоритетна ос „Повишаване ефективност на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда” – 26%,

Добре е българските граждани да знаят какво се е постигнало в рамките на един мандат управление на Политическа партия ГЕРБ в Министерството на икономиката и енергетиката, пряко отговарящо за управляващите органи за работата на тази оперативна програма. Зад това стоят пропуснати работни места, зад това стоят пропуснати инвестиции и без да стартираме тази програма, господин министър, реално и ефективно няма как да реализираме и устойчив растеж в нашата страна. Имам надежда

МАНОЛОВА: Благодаря, господин Бойчев. Господин министър, желаете ли дуплика? Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бойчев, напълно съм съгласен с Вас, изпуснато бе ценно време тези средства да достигнат до българския бизнес, тъй като и по данни на Евростат ние сме икономиката с най-много фалиращи фирми. За съжаление, през последните години като че ли имаше едно разминаване между това, което желае бизнеса и това, което администрацията предоставя, но Ви уверявам, че от сега нататък това разминаване вече няма да го има, напротив бизнесът и администрацията ще бъдат партньори, защото тези пари, които са предоставени по оперативната програма, са за българския бизнес, така че мястото им е в българската икономика. Благодаря Ви. Благодаря Ви и аз, господин министър. Сега господин Жельо Бойчев ще може да развие питането си към министъра на икономиката и енергетиката за бъдещата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за следващия програмен период 2014-2020 г. Имате три минути да развиете питането, господин Бойчев. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател. Смисълът на грешките и анализът на резултатите трябва да ни води до по-добри действия

Това, че голяма част от средствата няма да стигнат до българския бизнес в първия програмен период се дължи до голяма степен и на схемите за финансиране. Те са доста размити, следват нецеленасочена политика на правителството по отношение на развитието на бизнеса и иновациите. Няма приоритизация, а там, където има, тя е доста спорна. Аз ще си позволя да дам само един пример. Имаше скандал миналата година, където в една схема едновременно се обслужват технологични и фундаментални иновации – помните така наречения случай „Митко Пайнера”. Човекът няма никаква вина за това, че някой е решил, одобрил и е включил в рамките в рамките на част от схемите за финансиране такъв тип така наречени „фундаментални иновации” с доста неясни ефект и стойност към българската икономика. В тази връзка бих искал да ни информирате за напредъка и подготовката на бъдещата оперативна програма и в каква степен това, което обещахме – разговора, дебата с браншовите, неправителствените организации и представителите на бизнеса, се води в посока тя да бъде изградена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

стартира през 2012 г. с решение на Министерския съвет, с което одобрява списък с тематични цели, оперативни програми и ведомства, които да подготвят новите оперативни програми. В хода на подготовката на концепция за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” са проведени проучвания и фокус групи сред бенефициенти и други заинтересовани страни, бизнес организации, научни институти, консултанти и други по отношение опита им с настоящата Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Едновременно с това в края на 2012 г. и началото на 2013 г. са проведени интензивни работни срещи и консултации с бизнеса в рамките на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги развитие. Въпреки проведените консултации и работни срещи предишното ръководство прави опит с едно-единствено заседание на 26 април 2013 г. на тематичната работна група да се одобри концепция за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” с обособени три приоритетни оси, както следва: Приоритетна ос 1 „Иновации и предприемачество”, Приоритетна ос 2 „Конкурентоспособност и ресурсна ефективност”, Приоритетна ос 3 „Финансови инструменти”. По приоритетни оси 1 и 2 се предвижда да бъдат изпълнявани мерки в подкрепа на организациите, подкрепящи бизнеса, с цел предоставяне на модерни иновативни услуги в зависимост от техните функции. Както на заседанието от 26 април 2013 г., така и в периода 29 април 2013 г. – 15 май 2013 г. са получени становища, съдържащи препоръки и изразяващи несъгласие

Българската търговско-промишлена палата, неправителствени организации, тематична група „Социални организации“, академичната общност, Националното сдружение на общините в България. Препоръки са изразили и представители на министерствата в работната група. Въпреки получените ясни сигнали от страна на представителите на обединенията на предприятията в България, представени в работната група, предишното ръководство на управляващия орган не е взело под внимание забележките на бизнеса, който ще бъде пряк ползвател на средствата по оперативната програма, като на 27 май е публикувало спорната концепция на интернет страницата на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, съдържаща по-задълбочена обосновка и допълнителна информация за предложения подход, обсъдени на първото заседание на работната група на 26 април. По този начин е допуснато напрежение между управляващия орган и заинтересованите страни поради недопустимо нарушение на диалога, съчетано с липса на обратна връзка за причините, поради които не са отразени препоръките на бизнеса. С встъпването си в длъжност новото ръководство на Министерството на икономиката и енергетиката и управляващият орган незабавно възстанови и задълбочи диалога с цел постигане на единно разбиране по представените от страна на бизнеса и браншовите организации становища и предложения по концепцията на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 г., както и по-пълно отразяване на действителните нужди на българската икономика при разработването на новата оперативна програма. Новото ръководство на Министерството на икономиката и енергетиката инициира провеждането на работни срещи с всички заинтересовани страни от работната група, които се проведоха в периода 6-11 юни в периода 6-11 юни 2013 г. На работните срещи бяха обсъдени всички препоръки и коментари, предоставени от организациите на работната група. Въз основа на проведените разговори и постигнатите договорености се предвижда да бъде разработена втора версия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която да бъде представена за обсъждане на второто заседание на тематичната работна група в края на месец юни. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин министър. Господин Бойчев, имате възможност да зададете два допълнителни въпроса. Уважаема госпожо председателстващ, няма да задавам допълнителни въпроси към господин министъра. Разчитам на това, че той и ръководената от него администрация са си направили извода от резултата от досегашното действие на програмата и са разбрали, че няма как да създаваш мерки за подкрепа на бизнеса без преди това да си се допитал какви са неговите реални потребности и без подобна инициатива да бъде съгласувана с него. Иначе всичко, което правим, е обречено на провал. Надявам се този стратегически реформаторски подход, който виждам във Вас в самото начало, да бъде съхранен оттук нататък и да бъде приложен както в сферата на иновациите, така и на секторите в икономиката, които трябва да бъдат приоритизирани и подкрепяни по оперативната програма в следващия програмен период. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Бойчев. Господин министър, имате ли нещо да допълните? Благодаря. Следващото питане е от народния представител Димчо Михалевски относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за гарантиране успешното използване на средствата по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“

констатациите на всички в България са, че икономиката ни е в сериозна депресия и моторът, който може да изведе България, в момента не работи нормално. Вторият важен въпрос, свързан с моето питане, е, че за следващия планов период по новата планирана Програма „Иновации и предприемачество“ основната роля и фокус в програмата ще бъде акцентът върху инвестиции в иновации. Вие преди малко, в отговор на въпрос от мой колега, споменахте числата на усвояване към момента и ето, първата приоритетна ос на тази програма, а именно за стимулиране на стартиращи иновативни предприятия и разработване на иновативни продукти, е с усвояване малко над 4,19%. Като цяло, ако сме непредубедени или по-скоро неинформирани, ако погледнем данните в програмата и видим, че тя има реално разплатени средства 47,96% и реално възстановени сертифицирани средства от Европейската комисия 50,17%, ще кажем дори, че тази програма е отличник. Но ако се вгледаме по-внимателно в числата и направим анализа и на базата на приоритетните оси, които Вие споменахте, и за момент изключим приоритетна ос 3, свързана с инструменти за финансов инженеринг, виждаме, че реално програмата от другите оси е усвоила 16,8% от целия ресурс. А те са насочени именно към подпомагане технологичната модернизация на предприятията към иновациите и към, подчертавам, стимулиране на укрепване на позициите, на международните пазарни позиции на българските предприятия в чужбина.

и тепърва предстои да стартира шестият фонд, инструментът за предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска, де факто истинската стойност на ресурса – национален и европейски, който през този инструмент е стигнал до българските предприятия, е от порядъка на 15%. Възниква въпрос. Имаме две години и половина до края на реалното усвояване на програмата – реално ние някъде сме под 30% цялостно усвояване на средствата, доста под 30%. Какво ще се направи, първо, за цялостното подобряване на усвояването, тъй като имаме още един риск, който искам да спомена? До края на годината планът за тази година от възстановяване на средства на Европейската комисия, който трябва да получим обратно от тях, е в размер на 125,6 млн. евро, като за първите пет месеца – за зрителите и слушателите на Националното радио, ще припомня, че са възстановени 12 милиона, тоест 10%, а в оставащите седем месеца трябва да бъдат възстановени още 112-113 милиона или 90%. Моят въпрос към Вас е: какво ще направим по финансовите инструменти, по цялостния инструмент „Джереми“ и как ще преодолеем риска от загуба на средства по автоматичното освобождаване – правилото „n + 2 и n + 3“, и най-важният въпрос е как тези средства реално ще стигнат до българските предприятия и до българската икономика? Благодаря. Благодаря, господин Михалевски. Господин Стойнев, имате възможност за отговор. програмата към края на годината бе оценен на 50 млн. евро. Управляващият орган предложи и бяха приети мерки. Те обаче се оказаха закъснели към 31 май 2013 г. и все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г., който по оперативната програма се оценява на около 30 млн. евро, а за 2014 г. – на 60 млн. евро. С цел минимизиране на загубата на средства в дългосрочен план новото ръководство на Министерството на икономиката и енергетиката и управляващият орган на оперативната програма планира да ускори процесите по оценка на проекти и сключване на договори за безвъзмездна помощ, да въведе подходяща организация за ускорено съгласуване на документи на бенефициентите, изпълняващи договори по оперативната програма, за да не се стигне до тяхното удължаване, да ускори процесите по разглеждане и одобрение на отчети с искане за плащане. В процеса на изпълнението на финансовите инструменти, създадени по инициативата „Джереми”, към момента не са идентифицирани сериозни проблеми. Резултатите по кредитните инструменти показват сериозен напредък при изпълнението. Важно е да се спомене обаче, че с оглед ускоряване на напредъка по някои от финансовите инструменти са предприети следните мерки: По финансови инструменти гаранции, покриващи загуба на портфейл от заеми, през 2011 г. на два пъти са предприемани корективни действия, насочени насочени към облекчаване на условията за предприятията, състоящи се в следното: - разширяване на обхвата на инструмента за осигуряване на оборотни средства към всички икономически жизнеспособни дейности, насочени към засилване на стопанската дейност на предприятията; добавяне на револвиращи кредитни линии след допустимите транзакции през втората половина на 2012 г.; По отношение на рисковия профил на портфолиото на финансовите посредници, са премахнати изискванията за концентрация на предприятия с най-нисък рейтинг; - увеличаване на максималния срок за погасяване на инвестиционните кредити от 6 на 10 години. В резултат на предприетите мерки в момента се наблюдава увеличаване на усвояемостта по инструмента през последното тримесечие. По предварителни данни към края на месец май 2013 г. по инструмента са отпуснати приблизително 3 хиляди заема на малки и средни предприятия на обща стойност над 185 млн. евро, което представлява 61% от бюджета на инструмента. При по-голямата част от капиталовите инструменти, като Фонд за рисков капитал, Мецанин фонд и Фонд за растеж, се наблюдават трудности, свързани със срещани затруднения при набиране на частен капитал от страна на избраните финансови посредници. Слабият интерес на частните инвеститори към по-рисковите сегменти на пазара се наблюдава като обща тенденция в целия регион. Във връзка с посоченото след анализ на напредъка по капиталовите инструменти, през отчетния период Европейският инвестиционен фонд констатира липса на сериозен напредък при набирането на частен капитал от страна на избрания фонд – мениджър по финансовия инструмент Фонд за растеж или „Аксес Кепитъл” през 2012 г. В началото на 2013 г. Европейският инвестиционен фонд прекрати ангажимента си към избрания финансов посредник по финансовия инструмент Фонд за растеж. Решението на Европейския инвестиционен фонд е съгласувано с Инвестиционния борд и заделеният финансов ресурс в размер на 30 млн. евро, финансирани по Програмата за конкурентоспособност, е пренасочен към друг инструмент. Европейският инвестиционен фонд разработи нов капиталов инструмент – Фонд за съфинансиране, с финансов ресурс 20 млн. евро по линия на Оперативната програма „Конкурентоспособност”, който се очаква да бъде обявен в най-кратък срок и към който е адресиран констатираният проблем по отношение на необходимостта от предварително привличане на капитал от частни инвеститори. Липсата на изискването за предварително набиране на частни средства дава възможност непосредствено след избирането на съответния финансов посредник изпълнението на дейностите по инструмента да стартира. Изпълнението на всички създадени финансови инструменти в рамките на инициативата „Джереми” се проследява внимателно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни корективни действия. Господин Михалевски, Вие сте напълно прав, че главното

има хора, които се отказват, казвайки: „Какъв е смисълът да кандидатствам по оперативната програма, когато знам, че няма да спечеля проекта, че администрацията ще ме бави”. Уверявам Ви, че са проведени разговори с ръководството на оперативната програма. Поемам като ангажимент улесняването на достъпа до този финансов ресурс, който Европейската комисия е предоставила за българските предприятия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин министър. Господин Михалевски, имате възможност за два уточняващи въпроса. Уважаеми господин Стойнев, аз ще концентрирам двата си уточняващи въпроса, визирайки сроковете и проблемите, които имаме. Първият е свързан наистина с риска за усвояване на средствата до края на годината. Бяха идентифицирани

самата процедура, която беше обявена – за енергийна ефективност и зелена икономика, с бюджет над 150 млн. евро. Има потенциал бързо да започне усвояването по нея. Моят въпрос,

Гаранционният фонд в момента е този, който усвоява средства. Ще припомня за нашите слушатели, че там България и Европейският съюз заложиха 78 млн. евро, а банките, които участват в него, допълнително още Реално обаче другият инструмент за рисково финансиране сега тръгва. Там има 150 млн. евро от Европа и България и 150 млн. евро от банките. Останалите обаче 4, които са за дялово финансиране, Вие споменахте единия, че е прекратен договорът с Фонда за растеж, практически там стоят 122 млн. евро. В момента те формално се отчитат като усвоени, но реално стоят и поради липса на възможност за привличане на частен капитал няма шанс да тръгнат. Моят въпрос е: готов ли сте, както и с Фонда за растеж, да бъдат прекратени договорите с посредниците за Мецанин фонда, за Рисковия фонд и за инструмента за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране, защото очевидно там архитектурата на планиране не е била добра и няма как да сключваме договори предварително с посредници, които не са набрали необходимия частен капитал, за да може тези средства в много къси срокове да бъдат пренасочени към оси и мерки, които реално могат да стигнат до българските предприятия? Благодаря Ви. Благодаря, господин Михалевски. Господин Стойнев, имате възможност да отговорите на уточняващите въпроси. МИНИСТЪР Облекчаване на процедурите е наложително.

вторник ще имам среща с национално представителна работодателска организация именно по облекчаване на процедурите за енергийна ефективност, така че тези пари наистина трябва да бъдат усвоени. Що се касае до финансовите инструменти, имаме проблем.

Благодаря Ви, господин министър. Господин Михалевски – за отношение към отговора. Те имат нужда от това, всички имаме нужда от това. Смятам, че тази програма има потенциал, защото бенефициентите в реалния сектор са най-чувствителни към ефектите, които може да постигне тази програма. Цялото общество е чувствително. Това ще генерира работни места. Не се колебайте! Аз самият съм запознат с казуса. Има възможност тези останали три фонда за дялово финансиране да бъдат прекратени. Те са грешно планирани и проектирани, не вършат работа. Може в тясна връзка с Европейската комисия и с банковия сектор да се намери друго решение, което да бъде полезно едновременно и за програмата, и за бенефициентите по нея. Не трябва да забравяме да си научим добре уроците от тази програма. С това ще завърша. Гаранционният фонд, докато беше планиран да финансира само инвестиции, неотчитайки тежкото икономическо състояние в страната и непредвидимостта в икономическата среда, а това пак е във Вашето поле, защото пряко и косвено, подобрявайки условията в икономическата среда чрез различните мерки, които правителството може да поеме – и по ритмичност на разплащането, и по намаляване на лицензионните и разрешителни режими,

ние трябва да бъдем много чувствителни, да държим ръката на пулса на българската икономика и на малките и средни предприятия. Особено важно е това нещо да рефлектира в следващата програма и следващия планов период. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Михалевски. И последният въпрос в днешния парламентарен контрол ще зададе народният представител Димитър Димов относно преустановяване мощността на ТЕЦ „Марица Изток 2”. Заповядайте, господин Димов, да развиете своя въпрос. ДИМИТЪР ДИМОВ Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин министър, една от актуалните теми, които вълнува и притеснява българските граждани в момента, е ще поскъпне ли цената на тока от 1 юли тази година. Чуждите електроразпределителни дружества в България имаха наглостта да поискат ново, напълно неоснователно 40 процентно увеличение на цената на тока, което, разбира се, ще доведе до непосилност за стотици хиляди български граждани да си плащат сметката за електроенергия. Както знаете, Партия „Атака” неведнъж е повдигала темата, че цената на тока в България спрямо покупателната способност на българския гражданин е най-висока в цяла Европа. Именно заради това ние от Партия „Атака” внесохме предложение за мораториум и за замразяване цената на тока. Няма логично обяснение на това, че всеки ден получаваме данни за произведена енергия в излишък, а в същия момент цените на електроенергията се повишават.

ТЕЦ „Марица Изток 2” в момента работи на около 30 до 40% от своя капацитет или отнесено в цифри той произвеждаше 600 мегавата електроенергия от възможните 1600 мегавата.

Тези данни са на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2012 г. В тази връзка въпросът ми към Вас, господин министър, е следният: кое е наложило преустановяването на производството на евтината електроенергия от държавния ТЕЦ „Марица Изток 2”? И могат ли хилядите работници в ТЕЦ-а да бъдат спокойни, че няма да изгубят работата си вследствие на ограничения работен капацитет? Благодаря Ви.

още с встъпването в длъжност на новото правителство бяхме посрещнати с искане за увеличаване на 40% на крайната цена на електроенергията за потребители. В първите дни министър-председателят възложи създаването на работна група, която именно да създаде един нов модел за оценяване и по-скоро за ценообразуване, който да бъде по-прозрачен,

Вие сте напълно прав – не е нормално, когато имаме такива производствени мощности, да работят на изключително ниски обороти, а в същото време ние да изкупуваме скъпата електроенергия, произведена от други източници. Само че преди нас някои хора са подписали дългосрочни договори. Именно промените, които днес направихме тук в Парламента на първо четене

Но, за да работят на пълни мощности за нас е важно да изнасяме електроенергия. Защо го казвам? Защото, за съжаление тази икономическа криза в България се отразява наистина много тежко. Съотношението потребление на енергия домакинства спрямо промишленост е 70 към 30. Каква икономика имаме в момента ние? Ние нямаме никаква икономика.

Сега наистина има една спряла икономика. За да тръгне ТЕЦ „Марица Изток 2” да работи, ние трябва да отпушим износа на електроенергия. Затова считам, че мерките, които които бяха предприети днес тук на първо четене от народните представители, именно ще ни даде възможност да отпушим износа. Ще Ви дам една справка липсата на износ и производство на електрическа енергия пряко се отразява и на дейността не само на ТЕЦ-а, но и на самите мини. Що се касае до другите държави, които имат, примерно, такса „износ”, мога да Ви кажа с, че държави като Германия, Австрия, Чехия, Полша и Словакия, стимулират износа си на електрическа енергия, като няма цена за пренос на електрическата енергия през електропреносната мрежа. За съжаление в България предишното управление е сложило такса от 17 евро или приблизително 35 лв. И в същото време ние искаме да изнасяме ток, в същото време искаме миньорите да работят. Те няма как да работят. Миналата седмица бях в мини „Марица Изток”.

защото господин Дянков изцяло е обсебвал целия финансов ресурс, който имат тези предприятия както за мините, така и за ТЕЦ-а. Те де факто не са правили никакви ремонти. Дори в самите мини нямат финансов ресурс за разкривки и хората в момента са притеснени и чакат от нас бързи и спешни действия. Да, те си получават заплатите, факт е, но миньорите ни казаха: „Ние усещаме, че не работим достатъчно. Значи нещо се случва, значи нещо става”. И затова именно действията, които предприехме днес, са първият етап, от който да си възвърнем българската енергетика. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин министър. Господин Димов, имате възможност за реплика към отговора на министър Стойнев. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Благодаря Ви за изчерпателния отговор. Аз се радвам, че наистина сте осъзнали сложността на проблема, за който става въпрос днес тук и силно се надявам занапред във Вашите действия да се ръководите Ваш приоритет да бъдат хората, които работят в този сектор. Също така не само да не допускаме увеличаване цената на електроенергията, а и да се борим за нейното понижаване. Защото в крайна сметка тези източници на така наречената „зелена” енергия, която която силно се дискутира тук, не създават работни места. Това е много важно. Тези източници на „зелена” енергия създават единствено бързо и най-вече сигурно забогатяване на една шайка хора, които най-често са свързани с приближени до хората във властта. Така че ние трябва да се борим за оставането на работните места на тези работници и за създаването на нови. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Димов. Заповядайте, господин министър, за дуплика. Не желаете. С това министър Стойнев отговори на последния въпрос в днешния парламентарен контрол. Той е и последният министър, който ще отговаря на въпроси. Благодарим Ви, господин Стойнев, за изчерпателните отговори. Следващото пленарно заседание ще бъде на 26 юни, сряда, от 9,00 часа. Закривам заседанието.